Josip (SDP)** Prelazimo na dvije sljedeće točke dnevnog reda, a dogovorili smo se da ih objedinimo raspravu. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Crne Gore o euroatlantskom partnerstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 247. - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o Europskom partnerstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 265. Oba konačna prijedloga zakona dostavila je Vlada RH. Prijedloge ovih akata primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmane možete podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 164. Poslovnika Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o oba konačna prijedloga zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku. Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici. Da li želi predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova poštovani Joško Klisović. Izvolite poštovani Joško. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo vrlo kratko još jedno pojašnjenje. Dakle, Vlada Republike Hrvatske predlaže potvrđivanje ova dva ugovora. Ona su rezultat politike Vlade prema državama koje su deklarirane kao svojevrsno politički cilj integriranje u euroatlantske integracije. Mi smatramo ove ugovore da daju jedan pravni okvir za našu daljnju suradnju pružanja tehničke pomoći. Svi jako dobro znamo da smo mi završili pristupne pregovore. Stekli smo puno znanja, puno tehničkog znanja i iskustva koje bi željeli podijeliti sa državama koje su na tom putu i u tom smislu učvrstiti i ojačati, produbiti naše bilateralne odnose. Dodatno ovo je investicija i u prosperitet naše regije, u sigurnost naše regije, u europske vrijednosti, standarde na temelju kojih hoćemo izgrađivati naše odnose. To sigurno će biti našem gospodarstvu puno jednostavnije i lakše funkcionirati u tim državama jednom kada oni svoje zakonodavstvo usklade sa europskim acquisom. Mi predlažemo da ide zakon po hitnom postupku kako bi što prije ugovori stupili na snagu i nama pružili pravni okvir za operativno djelovanje. Ugovorima se predviđaju i zajedničko povjerenstvo koje bi trebalo utvrditi konkretne aktivnosti koje ćemo raditi i pružiti svim ovim državama. Dakle, osim Crne Gore i Moldove mi smo ovo partnerstvo ponudili i drugim državama jugoistočne Europe. Čekamo da se očituju. Jednostavno tom politikom pokušat ćemo na jedan konstruktivan način djelovati na naše susjedstvo i na produbljivanje naših bilateralnih odnosa. Evo ukratko toliko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovani zamjeniče ministrice. Da li predstavnici radnih tijela odbora Hrvatskog sabora žele podnijeti izvješća? Ne. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Idemo u raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Prvi na redu je klub HNS-a i poštovani zastupnik Igor Kolman. Izvolite poštovani zastupniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, poštovani zamjeniče ministrice vanjskih i europskih poslova. Svako toliko ovdje u Sabor dođe neki zakon na koji stvarno možemo biti, odnosno zbog kojeg stvarno možemo biti ponosni na RH više-manje bez obzira na političke boje koje predstavljamo. Šteta je da ti zakoni uvijek dolaze ovako u ovu večernju šihtu pa nas još par najizdržljivijih onda možemo u njima uživati. U ovom slučaju mi potpisujemo, odnosno potpisali smo ugovore sa drugim državama i u tim ugovorima mi nismo primatelji nečijeg znanja, primatelji nečije tuđe pomoći i savjeta nego upravo odvratno. Mi smo prenositelji znanja i to korisnog, pozitivnog, modernog znanja o izgradnji države i institucije. Jedan od temeljnih elemenata naše vanjske europske politike je snažna i nedvosmislena podrška daljnjem proširenju EU, posebno sa naglaskom na našu užu ali i širu regiju u kojoj živimo. Ovim konkretnim ugovorima RH se obvezuje pružiti političku i tehničku potporu Crnoj Gori pri pristupanju EU i NATO-u i Republici Moldovi pri pristupanju EU. Svi mi znamo, i to nije ništa novo, da je proces pristupanja Republike Hrvatske EU bio potpuno jedinstven a posljedica toga je da je hrvatsko iskustvo nezamjenjivo u procesu pristupanja budućih članica Uniji. I samu Hrvatsku proces pristupanja promijenio je iz temelja. To mi svi često gubimo iz vida kad dnevno živimo u našoj zemlji, ali ako se u mislima probate vratiti 10 godina unatrag ili samo 5 godina unatrag shvatit ćete da je razlika u funkcioniranju Hrvatske i njezinih institucija Međutim, zajednički doprinos miru, stabilnosti i napretku u cijeloj Europi je jedini način da trajno sustavno i održivo sačuvamo mir, stabilnost i napredak upravo ovdje doma, tu u Hrvatskoj gdje mi živimo. Na temelju odredbi ovih ugovora Hrvatska će između ostaloga organizirati zajedničke konzultacije i inicijative, događaje i aktivnosti, organizirati studijske posjete stručnjaka iz Crne Gore i Moldove našim institucijama, organizirati stručna usavršavanja, provoditi razmjenu državnih službenika, pružati stručne usluge u području euro i euroatlantskih integracija itd., itd. Ono što posebno treba naglasiti je da će se pripremiti i zajednički projekti za korištenje fondova EU. Nadalje, izuzetno važan korak koji je kao temelj na neki način ovim ugovorim napravljen je da je osnovan Savjet za tranzicijske procese tzv. Centar izvrsnosti upravo s ciljem pružanja potpore i tehničke pomoći, prenošenja znanja i iskustava ali isto tako i to posebno naglašavam i prikupljanja i produbljivanja i objedinjavanja znanja koje je Hrvatska u ovim procesima stekla i koje sasvim sigurno možemo nazvati neprocjenjivim kapitalom za našu zemlju. Republika Hrvatska na dobrom je putu da postane faktor stabilizacije cijele regije koristeći prvenstveno svoje komparativne prednosti, kako političke tako geografske, tako jezične, kulturne i sve one druge koje nam svakodnevno otvaraju vrata i u našoj užoj, ali i u široj regiji. HNS naravno, to ne moram posebno naglašavati, podržava ova dva ugovora, međutim ono što želim naglasiti je da se veselimo budućnosti u kojoj u ovakvim ili sličnim aranžmanima očekujemo i BiH i Srbiju i Kosovo i Makedoniju i Albaniju ali i u nekim modificiranim formama i zemlje kao što su npr. Tunis ili Maroko. Nažalost, zbog objektivnih problema s kojima se svi svakodnevno suočavamo često nam se dogodi da propustimo zastati i vidjeti kako naša još uvijek jako mlada država usprkos problemima, usprkos često nama samima koji ovdje živimo i koji njom upravljamo polako stasa i postaje zaista jedna ponosna i punopravna članica Svjetske zajednice naroda u najboljem smislu te formulacije. A ovo je drage kolegice i dragi kolege sigurno upravo jedan od takvih trenutaka kad možemo na trenutak stati i biti ponosni na svoju zemlju i na svoju RH. Hvala lijepa. Klub zastupnika HDZ-a i poštovani zastupnik Andrej Plenković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolega Klisović, zamjeniče ministra, uvažene kolegice i kolege. Naravno da klub HDZ-a podržava prijedlog ova dva zakona koja su večeras pred nama i njihovo potvrđivanje u Hrvatskom saboru, ali oni zavrjeđuju nekoliko komentara i nekoliko analiza. Prvi je da je riječ o dvije različite države kada se govori o njihovoj europskoj perspektivi, odnosno njihovom odnosu sa EU i sa NATO-om. Prije svega odnosi sa Crnom Gorom kao zemljom s kojom Hrvatska graniči su izuzetno važan indikator i mjera naše politike razvijanja dobrosusjedskih odnosa i pružanja potpore Crnoj Gori i na putu u EU i u NATO. Crna Gora je kao što znamo prošle godine počela pregovore o pristupanju u EU, u prosincu ove godine održan je sastanak i međuvladine konferencije gdje su supstantivno započeli pregovori i gdje je zatvoreno 1. Poglavlje o znanosti i i istraživanju. To je jedan dobar signal, dobar signal za Crnu Goru ali i dobar signal da se nastavak proširenja EU na zemlje regije namjerava odvijati i dalje premda smo svi svjesni to sigurno neće biti onim tempom kako bi zemlje regije to htjele zbog ukupne atmosfere u EU i kada je riječ o gospodarskoj krizi ali i kada je riječ o analizi funkcioniranja same Unije. Istodobno Crna Gora je od 2009. intenzivirala svoje odnose sa NATO-om i postupno se nastoji priključiti i savezu kroz jasno definirani put odnosa koje je prije toga prošla i Hrvatska koja je kao što znamo 2009. članica saveza u trenutku kada se održao sastanak na vrhu u Strasbourgu odnosno Kehlu zajedno sa Albanijom. Kada gledamo ove tekstove oni čak imaju i različiti naziv, sa Crnom Gorom je Euroatlansko partnerstvo, sa Moldovom je Europsko partnerstvo. Moram priznat da mi je žao da ni u jednoj jedinoj ova dva prijedloga nema nikakve reference na ono što je bilo u odnosima između Hrvatske i ovih zemalja prije nego što su potpisani ovi ugovori. To mi se čini jedan propust za kojeg moram priznat gledajući zakonske prijedloge i rezolucije koje se vrte po Europskom parlamentu tamo se sigurno ne bi dogodio. Hrvatska nije započela odnose sa ove dvije zemlje ni na temu Euroatlantske suradnje niti na temu europske suradnje u 2012. Ne počinje vanjska politika Hrvatske sa Kukuriku Vladom kao što smo mogli čuti nedavno na televiziji. Dapače, postojali su protokoli o suradnji između Ministarstva vanjskih poslova sa Crnom Gorom i sa Moldovom, postojali su protokoli u suradnji o europskim pitanjima, razmjene stručnjaka, konferencija, prijenos znanja, ustupanje prijevoda pravne stečevine, razgovori o korištenju fonda odvijaju se godinama. Naime u Hrvatskome ugovoru sa Unijom koje smo kao što znate potpisali 2001. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, postojalo je cijelo jedno poglavlje o regionalnoj suradnji i mi danas možemo reć da imamo pravu stečevinu, pravi akt regionalne suradnje i to upravo na ovim temama, temama dijaloga i temama pomoći zemljama koje su hrvatskom susjedstvu i koje žele iskoristiti sve ono što smo mi do sada prošli. Zato bih volio da je ministarstvo budući da vrlo rijetko u biti dolazi zakonski prijedlozi kojima je nositelj Ministarstvo vanjskih europskih poslova ipak spomenulo u obrazloženju ovih dvaju ugovora da je nešto bilo i prije 2012. Vi ste kolega Klisović i šef kabineta ministrice Grabar Kitarović kada se takva suradnja vrlo često razvijala sa zemljama regije pa se jako dobro sjećate tih napora. Za razliku od Crne gore koja je vrlo precizno definirana u svoje ciljeve i glede članstva Unije i glede članstva u Sjeverno-atlantskom savezu Moldova je zemlja u sasvim drugom položaju. To je zemlja čija je ekonomska situacija takva da je ona ne samo većina njenih stanovnika na rubu siromaštva nego jedne od ekonomski najrazvijenijih država nalazi se u vrlo specifičnom kontekstu odnosa sa Rumunjskom u dodatnom specifično kontekstu odnosa sa Ruskom federacijom zbog problema tranzistrije i zasigurno to uvjetuje i njenu europsku perspektivu. perspektivu. EU na Moldovu gleda kroz optiku politike susjedstva i kroz istočno partnerstvo okvirne politike tabliraje 2009. godine. Ona svoj ugovorne odnose sa Eu ne regulira onim vrstama ugovora o pridruživanju kakav je imala Hrvatska već je riječ o posebnim ugovorima koji nemaju jasno definiranu perspektivu članstva, koji prije svega idu za tim da postupno približe zemlje koje su dio istočnoga partnerstva europskim vrijednostima, europskim standardima, europskim pravnim normama, te da ojačaju naravno aspekt slobodne trgovine. Upravo se u ovom trenutku vode pregovori koji bi mogli rezultirati zaključivanjem ovoga ugovora, početkom, odnosno Moldova je upravo zbog ova dva aspekta o kojima sam govorio i država koja je odabrala neutralnost a neutralnost naravno podrazumijeva da ona nema intenciju postati članica Sjevernoatlantskoga saveza i zato se i ovi odnosi o kojima ovdje elaboriramo našu moguću suradnju ovim temama sa Moldovom uglavnom odnose na pomoć u kontekstu EU. Uloga Rumunjske u međunarodnom i regionalnom pozicioniranju Moldove je izuzetno značajna. Upravo je Rumunjska Vlada i Rumunjska diplomacija proteklih nekoliko godina, tome smo bili svjedoci otvorila put povezivanja Moldove sa regionalnim inicijativama na području Jugoistoka Europe. Bilo da je riječ o procesu suradnje u Jugoistočnoj Europi, o o regionalnom vijeću za suradnju na čijem je čelu tajništva donedavno bio i bivši hrvatski diplomat gospodin Bišćević do svih ostalih oblika suradnje koji bi omogućili Moldovi da na određeni način ubrza dinamiku odnosa sa Unijom u odnosu na ono što je politika članica u ovom trenutku predvidjela. I zato je dobro da nastavimo sa konkretnim aktivnostima koje pomažu upravo toj europskoj zemlji da postupno uđe u krug onih zemalja kojima će se otvoriti europska perspektiva. Također se nadam da ćemo uskoro u raspravi u Hrvatskom saboru imati prigodu vidjeti i druge ugovore, čuti možda malo detaljnije ovo što je rekao kolega Kolman o tome kakav je to koncepcijski zamišljen način preko centra za transfer znanja, izvrsnosti, onog iskustava koje Hrvatska trenutno ima jer iskustvo pregovora nije nešto što ostaje vječno. Metodologija evaluira evo već sada vidimo na primjeru Crne Gore, oni već danas vrlo detaljno rade screening i pripreme za poglavlja 23. i 24. koja su Hrvatskoj bila ostavljena za sami kraj i zbog toga smo bili dovedeni u jednu apsurdnu situaciju, da smo najteža poglavlja zatvarali u najkraćem roku što je dovelo do velikih oklijevanja kod pojedinih država. Isto tako budući da je ovo danas imamo priliku govoriti o jednom vanjskopolitičkom pitanju, apeliram na ministarstvu na Vladu da uključe Hrvatski sabor i u komunikaciju o stanju pregovora sa Slovenijom budući da je to pitanje koje trenutno dominira našim europskim dnevnim redom i bilo bi dobro da ne samo Odbor za vanjske i europske poslove državnoga zbora vrlo precizno i detaljno definira stavove, već da se ti stavove rasprave i na radnim tijelima Hrvatskoga sabora. Situacija u Sloveniji je vrlo neizvjesna i eventualno raspuštanje Državnog zbora za nas bi označilo jednu situaciju ukoliko se ratifikacija ne dovrši do tada jednim scenarijem koji naravno nitko nitko od nas ne želi. I zato i sa aspekta oporbe želimo dati konstruktivan doprinos da se ovo pitanje riješi, ali isto tako bi bilo dobro da znamo malo detaljnije o prijedlogu koji je na stolu da točno možemo vidjeti koje je to alternativno rješenje kojeg pripremaju financijski stručnjaci već neko vrijeme. Toliko o ova dva prijedloga. Mi ih podržavamo u duhu naših vrlo jasno definiranih europskih ciljeva. Hvala i vama poštovani zastupniče. Iscrpili smo listu kandidata kluba zastupnika u trajanju od 15 minuta. Na kraju predstavnik kluba HDZ-a pet minuta. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine zamjeniče ministrice, kolegice i kolege. Doista ulaskom Hrvatske u EU 1.srpnja se preuzimaju i u političkom smislu nove odgovornosti prema našem susjedstvu prema Jugoistočnoj Europi ratifikacija ovog ugovora između Hrvatske i Crne Gore u principu naravno raspravljamo i ovaj s Moldovom o euroatlantskom partnerstvu imaju itekako smisla. Činjenica jeste da povijest nije naše suradnje i na europskom i na euroatlantskom području suradnje nije započeta ovakvim ugovorom. Kao što je kolega Plenković rekao postojali su i drugi instrumenti i memorandum suradnje itd., ovakav tip ugovora o euroatlantskom partnerstvu i definicija naših odnosa upravo u tom jednom partnerskom ugovorom definiranom partnerskom odnosu ima itekako smisla tj. u interesu u interesu RH i zaštite naših nacionalnih interesa koji s jedne strane vodi k europeizaciji naše vanjske politike i politike prema Jugoistočnoj Europi ali i s druge strane trebamo i poraditi na tome da europska politika prema Jugoistočnoj Europi bude prožeta hrvatskim nacionalnim interesima. U tom kontekstu čini mi se da prvi takav ugovor o euroatlantskom partnerstvu koji je trebao doći na ratifikaciju u Hrvatski sabor trebao bi biti sa susjednom BiH. ne zbog toga što nije dobar ovaj sa Crnom Gorom ali mislim da poruka koju smo trebali uputiti je bila da prvi takav ugovor o euroatlantskom partnerstvu ćemo ratificirati sa BiH. Vi znate da u ovom trenutku američka administracija otvara nove pregovore o rekonstrukciji Federacije o novom Ustavu Federacije i tu nemamo konkretnih informacija što hrvatska diplomacija čini u tom smislu, možda je sada prilika da od zamjenika čujemo barem neke smjernice što se u tom pogledu događa. Naš strateški interes uz to što je i obveza iz Ustava RH o tome da moramo brinuti o hrvatskom narodu u BiH jest naravno da osiguramo i interese na području i nacionalne sigurnosti koje imamo, a rekonstrukcija Federacije i tog entiteta i položaja hrvatskog naroda u Federaciji je od primarnog značaja. To se u ovom trenutku i događa taj proces je u tijeku a čini mi se da niti hrvatska javnost a niti Hrvatski sabor o tome nisu dobro informirani i nismo imali prilike o tome nešto podrobnije raspravljati. Prema tome podrška ovakvom modelu ugovora i sklapanju partnerstva o euroatlantskoj suradnji. No isto tako i apel Vladi pogotovo u ovom vrlo osjetljivom trenutku za tu susjednu zemlju, a i za hrvatski narod u BiH da na jedan i transparentniji način vodimo računa o interesima i RH i hrvatskog naroda u toj susjednoj zemlji. Hvala. Hvala i vama. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Da li predstavnik predlagatelja želi uzeti riječ? Završna riječ zamjenika ministrice vanjskih i europskih poslova poštovanog Joška Klisović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Evo vrlo kratko zadržavajući se u okvirima dnevnog reda, naše točke dnevnog reda ne prelazeći na druga vanjskopolitička pitanja koja su podignuta sasvim legitimno o kojima se treba i može razgovarati, glede kontinuiteta hrvatske politike u ovim europskim stvarima prema drugim državama, da u pravu ste znamo svi zajedno da su bili prije protokoli između ministarstava sada smo ih digli praktički na razinu više ugovore među vladama ali dobro je da tu postoji jedan konsenzus na političkoj sceni u Hrvatskoj u odnosu na druge države i hrvatsko ponašanje prema njima u kontekstu EU, euroatlantskog integriranja tih država. BiH bila bi poruka kažete dobro da smo … ratifikaciju, sporazum odnosno ugovor sa tom državom jel ono što mogu reći da je to bila prva država koju smo ponudili ugovor o europskom partnerstvu. No još uvijek nismo dobili od njih finalni odgovor, još uvijek se unutar te administracije dakle brusi neko stajalište prema koje će nama biti iskomuniciran, a to je pitanje brzine učinkovitosti te administracije, a mi ništa ne bi protiv imali da bi to bila prva država čiji bi ugovor ovdje podnijeli. Centar izvrsnosti koji smo osnovali odlukom Vlade u Ministarstvu vanjskih poslova ustvari njegov glavni zadatak bi trebao biti konsolidirati i sistematizirati svo ono znanje koje je prikupljeno u našim pristupnim pregovorima. Mnogi ljudi su u tome učestvovali pa i mi pokušavamo kontaktirati sve te ljude, to znanje nekako sistematizirati i pokušati vidjeti koje bi bile te osobe koje bi onda to znanje dalje mogle dijeliti i plasirati u ove zemlje s kojima ćemo sklopit ovakav ugovor. Dakle tu mislim kao što znamo da su pregovore vodili i nosili mnogi ljudi profesionalni, državni službenici, tako i ovdje ćemo uključiti sve one koji su bili uključeni u pregovore kako bi svo to znanje pokušali stvarno iskoristiti, sistematizirati i formirati jedan proizvod koji se onda može recimo to komercijalnim rječnikom prodati na tržištu JI Europe i u drugim državama koje imaju euroatlantske ambicije. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Zaključujem raspravu o oba konačna prijedloga zakona. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti za to.